Приканвам народните представители да влязат в залата. Продължаваме с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Квесторите, приканете и Вие народите представители в пленарната зала.

ДОБРЕВ: Параграф 1 – предложение от народните представители Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед и Митхат Метин:

Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Нашето предложение е във връзка с основната философия на Законопроекта. Всъщност идеята на вносителите още в началото беше да има промяна в състава, дейността, отговорностите и решенията, които ще взема Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Уважаеми колеги, всички политици знаем за намесата на всеки министър или на всяко едно управление в дейността и работата на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране Няма изпълнителна власт, която да не се изкушава, да даде определени съвети и наставления на тази Комисия при определяне на цената на енергийната услуга – дали е електро-, топло- или за газта. Ако не беше така, колеги, нямаше как днес цената на електроенергията, която достига до крайния потребител, да бъде по-ниска от себестойността, по-ниска от разходите, които се правят за производството на енергията. В същото време, ако искаме онези протести, които се случват против цените на енергията, да се случат пред Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, или пред Комисията по енергийно и водно регулиране, да не се случват пред Министерския съвет или пред парламента, днес Народното събрание трябва да вземе

Същевременно да има Комисия за водно регулиране под юрисдикцията или по законите на Министерството на регионалното развитие. Предлагаме го с ясната цел, че щом тази Комисия ще носи отговорността и вече политиците или изпълнителната власт няма да се намесват в дейността на Комисията, те да имат отговорност и за последващ контрол. Ние предлагаме Комисията, която ще създадем по енергийно регулиране, да има постоянен одит и надзор над електроразпределителните предприятия и електроснабдителните предприятия, включително и на газоразпределителните, които се занимават с доставките или обществения доставчик. предлагаме го с идеята да върнем доверието на обществото към тази Комисия или по този начин ще върнем доверието на обществото и към политиците, съответно и към изпълнителната власт. Ако преди три години, когато имаше бунтове на Орлов мост, отговорността за цената на електроенергията и за определянето на цената й впоследствие, и Държавната комисия носеше отговорността и за контрола, нямаше да има 45-дневни отчети и хората щяха да бъдат удовлетворени, че инвестициите, които са определени от Държавната комисия, за да се осъществят в електроразпределителните предприятия или в другите дружества, са реални и нямаше да има оспорване. Това е нашата идея, уважаеми колеги. Смятам, че двата състава с председател на Комисията по енергийно регулиране със седем члена Комисия по водно регулиране с пет члена ще бъдат достатъчно натоварени от страна на възможности за запознаване с предложенията за цената на енергията и за последващия контрол. Убеден съм, че това наше предложение ще има и опоненти. Някой сигурно ще каже, че искаме да увеличим броя на администрацията, но увеличението на броя на администрацията с пет човека няма да е чак толкова фрапиращо, колкото да дадем възможност на обществото да се успокои и да върне доверието към институциите.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Аз взимам думата за реплика, тъй като останах силно изненадан от това, което чух от господин Аталай. Като го слуша човек остава с впечатлението, че едва ли не от ДПС са измислили тези промени, които се предлагат в Закона и са предложение на вносителя – Министерски съвет, да има разделяне на Комисията на два състава и тя да заседава в два отделни състава. Ако наистина тези неща ги бяхте измислили, господин Аталай, да бяхте ги предложили в предишния мандат и да бяхте ги реализирали. Сега просто кажете: „Да, ние подкрепяме предложението на вносителя

Благодаря Ви. Господин Славов, ще Ви помоля да влезете в час. Аз защитих моето предложение. Не разваляйте авторитета на баща си. Благодаря Ви. Други народни представители желаят ли да вземат отношение по предложението? Не. Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Рамадан Аталай и група, което Комисията не подкрепя.

Поставям на гласуване предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за § 1, който става § 2 по доклада на Комисията. Гласували

Благодаря Ви, колеги, на тези, които подкрепиха, и на онези, които се въздържаха. Явно е, че идеята все още не е узряла. Госпожо Председател, от тук нататък текстовете, които са свързани с разделянето на Комисията на два състава като вносители ги оттегляме, за да не се удължава времето с четенето им. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това всички текстове до края на доклада ли са или има и такива, които не оттегляте? До края на доклада има текстове, свързани с този текст за разделяне на Комисията в два състава. От тук нататък да се смята, че ги оттегляме, да не ги чете господин Добрев.

които след като не се прие първото предложение, изгубиха своя смисъл. Това ще спести четене. Процедурното ми предложение е за удължаването на времето на днешното заседание до приемане на този Законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Параграф 3. Предложение от народни представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков.

„Параграф 3 се изменя така: „§ 3. В чл. 10 ал. 1 се изменя така: „(1) Регулирането на дейностите в енергетиката и в областта на устойчивото енергийно развитие, както и във водоснабдяването и канализацията, се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4: „§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране” се заменят с „Комисия за енергийно и водно регулиране”. 2. Създава се ал. 3: „(3) При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.” Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Ерменков и Бойчев, което Комисията не подкрепя.

Параграф 4. Предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Кирил Цочев. Комисията подкрепя предложението.

при общественото обсъждане на предлаганото решение. Членството е доброволно и при регистрационен принцип. Обществен надзорен съвет работи по устройствен правилник, одобрен от самия съвет, като: 1. Общественият надзорен съвет има право да поиска информация за технико – икономическите показатели, за всяко енергийно и водно дружество от Комисията; 2. Общественият надзорен съвет, с мотивирано становище, може да поиска от Комисията да направи одит на всяко енергийно и водно дружество; 3. Общественият надзорен съвет може да поиска от Комисията да започне процедура за отнемане на лицензията на всяко енергийно дружество по чл. 59, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, както и за водни дружества, когато не изпълняват условията по издадените им лицензи и концесии. 4. комисията се отчита за дейността си пред обществения надзорен съвет, най-малко веднъж в годината, както и при вземане на решения с голямо обществено значение.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов.

така: „(1) Комисията е колегиален орган и се състои от 11 членове, включително председател и двама заместник-председатели, които отговарят съответно за сектор „Енергетика и устойчиво енергийно развитие” и за сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги”.”

3. Алинея 4 се отменя. 4. Алинея 5 се изменя така: „(5) Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.”

какво лошо има в това общественият надзорен съвет да има еднократен вот при общественото обсъждане? Какво лошо има общественият съвет да иска информация за технико-икономическите показатели на всяко енергийно и водно дружество и във всеки момент да знаем в какво състояние е то? Какво лошо има да се иска одит от този надзорен обществен съвет за всяко енергийно дружество, за да знаем много неща. На първо място, дали то не изнася капитали от страната? Не виждам какво престъпно има в това този обществен съвет, който Вие изобщо не одобрявате, да иска започване на процедура за отнемане на лицензия?

който да иска от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да започне процедура по отнемане на лиценз при доказани нарушения. Знаете какво се случи само преди месец и половина

И най-важното: къде е тук престъпното, спорното, юридически неиздържаното Комисията най-малко веднъж в годината – Комисия, избирана от всички нас, да се отчита пред този обществен надзорен съвет, по-точно, да се отчита пред българските граждани? Не виждам нищо нередно,

Благодаря, госпожо Председател. Тук вече стигаме до съществената част от Закона, уважаеми колеги.

по начина, по който го очакват българските граждани от нас, и по начина, по който сме го записали в програмата си ние от Реформаторския блок. На първо място, виждате, че се предвижда изборът на Комисията да се осъществява от Народното събрание и тя да бъде отчетна пред Народното събрание. По-нататък ще стане ясно, че личната отговорност на членовете на Комисията е засилена и те вече не могат да гласуват „въздържал се“ по дадено решение, а от тях се

Това не пречи някои колеги да го предлагат на няколко места в Законопроекта – да го има за всеки случай, ако някъде мине. Тук малко се отклоних от темата.

да бъдат прозрачни, публични и в обществен интерес. Да бъде ясно какво е мотивирало тези решения да бъдат взети, да бъде ясно чии интереси членовете на тази Комисия защитават. Ние от Реформаторския блок ще подкрепим

Господин Искрен Веселинов.

до голяма степен е прекаленото многото еднолични отговорности, с които е натоварен председателят. Метафорично казано, скоростта на една армада се равнява по скоростта на най-бавния кораб. В случая предлагаме да има разтоварване на председателя и насочване на конкретни компетентности към

Госпожо Председател, позволявам си с две думи да аргументирам нашето предложение. също подкрепяме и възприемаме оттук нататък Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде избирана от Народното събрание и отчитането, и нейната работа да бъдат достатъчно публични.

за предложението и ресорното разпределение на заместник-председателите, отговарящи за единия и другия ресор. Считаме, че така работят редица такъв тип институции, избирани от Народното събрание. Взаимствали сме този модел от там. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Енчев. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.

предложението на господин Искрен Веселинов и група народни представители в частта, която не е подкрепена от комисията. Това е по точки 2 и 3, които той защити преди малко. Гласуваме неподкрепена част от предложението на народните представители.

Гласуваме предложението на господата Стойнев, Ерменков и Бойчев в частта, в която Комисията не го подкрепя. Гласуваме.

предложение от народните представители Борислав Великов и група: „В § 5, ал. 1, т. 2, буква „б” думата „двама” се заменя с „четирима”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Делян Добрев и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Кирил Цочев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Рамадан Аталай и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Искрен Веселинов и група народни представители.

в т. 2, буква „а” след думата „които” се добавя „двама с опит в електроенергетиката, един с опит в топлоенергетиката”. 2. В ал. 5 т. 2 се изменя така: „2. на заместник-председателите – 89 на сто от три средни месечни заплати на наети лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, съобразно данни на Националния статистически институт;” Предложение от народните представители Драгомир Стойнев и група.

Предложение от народния представител Георги Недев и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6.

имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; 2. притежават добра професионална репутация и професионален стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 7 години: а) стаж в областта на енергетиката – за четирима от членовете на комисията; б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – за двама от членовете на комисията; в) юридически стаж – за един от членовете на комисията; стаж в областта на икономиката – за един от членовете на комисията; д) стаж в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията; 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. (2) Членовете на комисията не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (3) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права. 2. Алинея 4 се отменя.” Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Великов, Добрев, Веселинов и Цочев, което комисията не подкрепя. Гласуваме неподкрепено предложение от сборна група народни представители.

господин Искрен Веселинов и група в частта, в която не се подкрепя от Комисията. В останалата част е подкрепено по принцип.

по доклада на Комисията и в съдържанието от този доклад на Комисията.

българските юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза в сферите, регулирани по този закон, по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и по Закона за защита на потребителите; 2. национално представените организации на работодатели и на работниците; 3. експерти, заявили желание да кандидатстват и отговарящи на условията за заемане на длъжността по член 12.” 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на юридически лица с нестопанска цел или национално представена организация на работодателите и на работниците и служителите, това се отбелязва в предложението.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Велизар Енчев: „В чл. 12а, ал. 2 след думата „обществена” се добавя „и частна”, след думите „работниците и служителите” се добавя „НПО и граждани” и се създава изречение трето: „50% от членовете на Комисията да бъдат избирани по предложения на НПО и гражданите.” Комисията не подкрепя предложението. предложението. Предложение на Мартин Димитров и Петър Славов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Искрен Веселинов и група народни представители: „В § 6 се правят следните допълнения: 1. В чл. 12а след думата „председател” се добавя „заместник-председатели”. В чл. 12б след думата „председател” се добавя „заместник-председатели”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Стойнев и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. § 7: „§ 7. Създават се чл. 12а и 12б: „Чл. 12а. (1) Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура. (2) Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи. (3) Народното събрание избира поотделно председателя и останалите членове на комисията.

по негово искане; 2. при несъвместимост; 3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца; 4. когато e осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт; акт; 5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; 6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 7. при смърт. (2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание. (3) случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията нов член се избира в двуседмичен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.” Изказвания? Процедура – заповядайте, господин Веселинов.

С оглед предходно гласуване, което отхвърли модела със заместник-председатели, оттук до края нашите предложения, където се третира темата за заместник-председатели, ги оттегляме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви за коректността, господин Веселинов. Господин Енчев, имате думата.

Господин Енчев, моите уши са отворени. Ако продължите с тази лексика, ще затворя нещо друго. По Третия енергиен проект на Европейската комисия е приета Директива през 2009 г., която е влязла в сила от 2011 г. Тази Директива гласи, че структури като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да са граждански форум, а не политически орган, какъвто е в момента.

Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Ерменков. ТАСКО Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Имайки предвид, че, наистина, за съжаление, не беше приет вариантът с двама заместник-председатели да бъде Комисията за енергийно и водно регулиране, което в крайна сметка по-нататък ще видите, че ще доведе до състояние, когато въпросите, свързани с водния сектор, ще могат да бъдат решавани само от един комисар, който е компетентен по този въпрос, но, както и да е, вече сте го взели това решение. В тази връзка ние оттегляме нашето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков. Коректна постъпка. Изказвания? Няма. Други народни представители, желаещи да вземат думата? Не виждам. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирил Цочев, което Комисията не подкрепя.

Комисията не подкрепя. Гласували 96 народни представители: за 14, против 51, въздържали се 31. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на господин Велизар Енчев. Комисията не го подкрепя.

след като беше докладвано. Остана да гласуваме основния текст по доклада на Комисията – редакцията на § 7. Гласуваме § 7 по доклада на Комисията.

ал. 1-5 се правят следните изменения и допълнения: ... 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Заседанията на Комисията са редовни, ако присъстват две трети от нейните членове. Решенията се приемат с две трети мнозинство”.” Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Драгомир Стойнев и група

от нейните членове, от които не по-малко от трима от членовете, отговарящи за сектор „Енергетика и устойчиво енергийно развитие“, както и заместник-председателят, отговарящ за този сектор – при упражняване на правомощията й по този закон; петима от нейните членове, от които не по-малко от един от членовете, отговарящ за сектор „Водоснабдителни и канализационни услуги, както и заместник-председателят, отговарящ за този сектор – при упражняване на правомощията й по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.” 2. Алинеи 2 – 5 се заличават.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Георги Недев и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 2 и го подкрепя по принцип в останалата му част: „В чл. 13 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: така: „(1) Заседанията на Комисията са редовни, ако присъстват две трети от членовете й, и решенията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на Комисията”.” всички членове на Комисията”.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Заседанията на комисията са открити когато: 1. се обсъждат със страните в производството заявления или искания, свързани с издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия или с утвърждаване на цени; 2. се постановяват решения във връзка с

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8. Член 13 се изменя така: „Чл. 13. (1) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от членовете. (2) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на ВиК услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва: 1. състав „Енергетика”, който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист; 2. състав „Водоснабдяване и канализация”, който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист. (3) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете, от които поне: 1. двама от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощия на комисията в енергетиката; 2. един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – при упражняване правомощия на комисията във водоснабдяването и канализацията. канализацията. (4) Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението. (5) Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със: издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия; 2. утвърждаване на цени; 3. други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на комисията. (6) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 5 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство. (7) Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1. ал. 1. (8) При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи - правилата на Административнопроцесуалния кодекс. (9) Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Ерменков.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Първо ще започна с оттегляне на нашето предложение, тъй като Вие вече сте гласували съвсем друг брой членове на Комисията. Няма смисъл да

„Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулирането си, в два състава”. Това, което не можем да приемем в момента, е, че един колективен

да има два състава, няма да го подкрепим по една-единствена причина. Не мога да си представя как един председател на Комисия за енергийно и водно регулиране ще играе ролята на „Фигаро тук, Фигаро там”. Как ще прави заседания на един състав, а после – на друг състав? Как този председател ще има компетентност да ръководи и двата състава, имайки предвид, че в състав ВиК

независимо, от един човек. Разбирате какво имам предвид. Затова много Ви моля, дайте да оставим Комисията да си решава нещата както сега – в пълен състав.

(ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Ерменков, логиката Ви е добра, но той няма да бъде един. Там ще бъде председателят, ще бъде икономистът, ще бъде и юристът. В сегашния си състав какво се случва? Компетентният пак може да бъде един. Другите няма да бъдат професионалисти точно в тази област. Така че не виждам проблем при вземането на решенията. Няма разлика между сегашния начин на управление на Комисията, при вземането на решение, и това, което даваме ние. Просто даваме възможност на Комисията да бъде по-оперативна по нещата, по които може да вземе решение и които сме написали в този параграф. Благодаря. Господин Ерменков, заседанията в двата отделни състава са ограничени само за някои от правомощията на Комисията, по-точно по отношение на жалбите и на ценообразуването. Относно Вашето изказване, че само един специалист във ВиК сектора е достатъчен, за да се вземе решение, и в съществуващия Закон е така. Там няма промяна. Не се прави нещо по-различно. Но там, където се гледат жалби, няма нужда целият състав на Комисията да ги разглежда в единия от секторите – във ВиК или в „Електро”. Благодаря. Трета реплика – господин Славов. никъде не се изисква тези два състава да заседават едновременно. Няма никакъв проблем едни и същи хора да участват в двата състава и да участват в заседания на тези два състава. Смисълът, за да го разберете всички колеги, е Комисията да бъде много по-ефективна. по решения, които касаят енергетиката, и не е необходимо да присъстват хора с компетентност по ВиК сектора, в същото време те да могат да работят в рамките на дейността на другия състав, та работата да върви практически по две направления. Няма проблем, че едни хора ще участват и в двата състава. Както се обърна внимание, икономистът и юристът, които ще бъдат членове на Комисията, участват и в двата състава. Решения няма да се вземат само от един експерт. Ще има юрист и икономист, както и председател на Комисията, който ще участва във всяко заседание. Благодаря.

Колеги, много внимателно чух какво казахте. Всъщност не ме убедихте защо трябва да има два състава. Ние не възразяваме против това Комисията да се произнася с мотивирани решения, както е в ал. 3, и начина, по който се вземат нещата. Вече не възразяваме, защото Вие не приехте бройката, която беше предложена. Но не виждам смисъл да ограничаваме възможността на членове на Комисията да участват в дейността на Комисията при условие, че извършват една и съща дейност. Това е Комисия за енергийно и водно регулиране. Съюзът „и” е съединителен съюз. Той не е изключващ съюз – „или”.

Вас. Няма да доведе, напротив, ще доведе до усложнение за това как и по какъв начин да се съчетават дейностите и как да заседават съставите, за да може председателят на Комисията да бъде или в единия, или в другия. Още веднъж казвам, че това е безсмислено, няма смисъл да го правите. Благодаря Ви. Други народни представители? Заповядайте, господин Димитров! Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, дами и господа! Дебатът се отклони от най-важните въпроси и ще Ви върна към най-положителното, което правим в този параграф. България има проблеми със своите контролни и регулаторни органи. Този проблем до голяма степен се дължи на това, че не се знаеше кой, как е гласувал, каква позиция е заел. В предишни народния събрания сме правили такива предложения и те са били отхвърляни. Вижте какво се е получавало. Събира се ДКЕВР – и не само, а и други регулатори, правят открито обсъждане пред хората и после казват: „Чакайте, сега ние ще отидем тайно да гласуваме”. Никога не е ставало ясно кой, как е гласувал. Години наред не можеше да се провери кой, как вътре в ДКЕВР какво решение е взел. Тоест най-голямата или една от най-съществените промени, които правим сега и казваме, че няма открити, няма закрити заседания, накрая протоколът става публичен. Той трябва да бъде на интернет страницата и вътре да можем да проверим за всяко ключово решение – кой, как е гласувал. Тази промяна, която е очевидна, дълги години, докато бяха наши речовити колеги на власт, не я възприемаха и тя не ставаше факт, а това е много голяма промяна. Вече всеки български гражданин ще знае за всяко взето решение от ДКЕВР – кой го е взел, кой е гласувал за даденото решение, кой е застанал зад него и кой е бил „против”. Забележете, мотивите за гласуването „против” също ще бъдат публични. До момента беше ясно само, че едно решение е взето с пет на три гласа примерно, а не беше ясно кой е гласувал „за” и кой е гласувал „против”. Ние не трябва да спрем с тази Въведохме я в Закона за Сметната палата, въвеждаме я сега в Закона за ДКЕВР. Тя трябва да бъде въведена навсякъде, където говорим за регулаторни и контролни органи. Няма причина всеки, който иска да бъде член на регулаторен орган, да знае, че неговото решение вече не може да бъде тайна. Не може, както стана с една комисия, която скоро разглежда отнемането на лиценза на Кей не можахме да разберем кой е гласувал така, че този лиценз да не бъде отнет. Тази практика трябва да бъде прекъсната веднъж завинаги. Ако искаме реформа в България и промяна на на работата на регулаторните контролни органи, това, което сега правим, което вече го направихме в Сметната палата, което днес правим в ДКЕВР, трябва да се случи навсякъде, където става въпрос за регулаторен и контролен орган – лична отговорност. Накрая отново подчертавам, хората от ДКЕВР, които гласуват „против”, не просто ще се вижда, че са гласували „против” в протокола, а и техните мотиви ще бъдат публични. Ще е ясно защо е имало хора, които са гласували „против” – с какви мотиви и какви причини. Между другото това е и хубав критерий за хората, които искат да работят в такива регулаторни органи. Те отначалото трябва да знаят, че не могат да бъдат анонимни, не могат да се крият вече зад председателя, а ще заемат лична отговорност и лична позиция по всеки един такъв въпрос. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Господин Димитров, извинявайте, не можах да разбера какво Ви даде основание да считате, че някой е против това

този параграф, но не можем да подкрепим разделянето на Комисията на два състава – една алинея, а не целият параграф. Мисля, че бях изключително ясен за това нещо. Всичко друго си остава, както е по редакция на Комисията. За нас този текст

принципно ние подкрепяме всички контролни органи да действат при максимална прозрачност, с ясна отговорност на решенията, които взимат, с ясна персонална отговорност на всеки един от членовете на тези контролни органи. органи. Опасявам се, че Вашите призиви за максимално, ефективно и прозрачно решаване на въпросите са по-скоро някаква привидна фасада и няма да се реализират на практика, включително и по текстовете, които сега предлагате. Вижте, че тук пак остават закрити заседания, пак има разлика в заседанията и момента на вземане на решения. Защо това е необходимо? След колко време Комисията ще се произнася след като е проведено откритото заседание? Някой казва ли? Няма ли в този срок да има въздействие върху членовете на контролния орган? Затова ние бихме приветствали всички нормативни решение, които са наистина към прозрачност, към открито и ясно решаване – да се знае кой член, какво е решавал. Опасявам се обаче, че тази редакция, която всъщност е много неясна, споделям и подкрепям колегата Ерменков: за какво ни е нужен двоен състав, ние от един орган правим два органа или не? Защо е необходимо да има ал. 2? Моля Ви, разберете, излишна е тази алинея. Нека Комисията си заседава и ако ще разглежда въпроси на енергетиката, ще участват едни от нейните членове – не са длъжни всички да участват.

за дуплика. МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Интересно е, когато чуя колеги, които казват, че много подкрепят дадени решения, а са били на власт по три-четири пъти минимум и не са ги въвели – това винаги ме е учудвало, озадачавало, не съм го разбирал. Понеже не искам да развалям добрия тон и конструктивния диалог, който спазваме, а тези предложения ние сме ги правили преди и те не се били подкрепяни и мога да Ви кажа кой не ги е подкрепил, но няма да развалям конструктивния тон, колеги. Специално проверих и сега говорих с колегите в чл. 15 беше текстът, в който се казва, че гласуванията и протоколите се публикуват на интернет страницата на ДКЕВР. Това касае и гласуванията, които са и от открити, и от закрити заседания. Това е много важно уточнение, което юристът от една лява парламентарна група не беше констатирал като факт, тоест заседанието може да е закрито, но протоколът от гласуването е публичен и той е на интернет страницата на ДКЕВР. Това е много голяма промяна, колеги, много по-голяма прозрачност и отчетност на ДКЕВР като регулаторен орган, която ние трябва днес категорично да подкрепим. Призовавам всички парламентарни групи не да си търсят причини да не подкрепят, а да тръгнем по правилния път – регулаторните органи през отчетност да станат други в България, да функционират по-добре и да станат истински регулаторни органи, каквито виждаме в много европейски страни, в много утвърдени демокрации. Така че Ви моля да не бъркате – заседанието може да е закрито, но начинът на гласуване е публичен, няма значение, че самото заседание е било закрито. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Господин Аталай е първи, след него господин Бойчев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз все пак благодаря, че господин Димитров най-после прочете члена, по който дойде да се изказва, защото от първото му изказване се разбра, че той не знае, че ще има открити и закрити заседания. Добре, че господин Симеонов, доколкото видях, му подшушна там и той разбра за какво иде реч. Господин Димитров, Вие бяхте председател на Енергийната комисия, когато същата Комисия работеше, същите неща се случваха в България и сега и изведнъж, когато станахте реформатор открихте топлата вода. Господин Ерменков, няма как да отпадне ал. 2 – когато се съставя закон, има философия, има логика. Когато Ви предлагах да разделим Комисията на две – да има Комисия по енергетика и Комисия по водите, тогава можехте да пледирате да има различни състави, както те искат в момента. Не знам как ще работи тази Комисия с трима – юрист, икономист и председател, ако, не дай си Боже, не дойде и експерта по водите, случи им се нещо и три месеца не се появят. Тогава и открито заседание да има няма да могат да вземат решение, господин Димитров. Знам, че четете много, но многото четене понякога вреди. Благодаря Ви.

много внимавам да не нарушавам конструктивния тон, но искам да Ви припомня следното нещо. Когато бях председател на въпросната Комисия предложих гласуванията да бъдат публични, да е ясно всеки как е гласувал в ДКЕВР, но за съжаление не получих подкрепа от тогавашните колеги. Спомням си, че дори колегата, който сега отправи форма на лично обръщение към мен, не беше от подкрепящите, а беше от тези, които добре се бяха укрили по темата. Защото регулаторните органи и техните решения да не бъдат публични вършеше много добра работа на редица партии през годините, които дълго време управляваха. Това предложение съм го правил, колега,

За съжаление, когато направихме това предложение и имаше бурен дебат в залата, ДПС удобно се беше скрило от тази тема. Също така ДКЕВР да бъде избирана от парламента пак съм предлагал, пак сме предлагали, но уви не сме намирали необходимата подкрепа, включително от Вас, колега. Надявам се, връщайки се към конструктивния разговор тези неща да бъдат забравени и днес да направим важна крачка регулаторните органи да бъдат реформирани, да бъдат друг вид регулаторни органи – по-отговорни, по-отчетни, по-прозрачни. И да не спрем с ДКЕВР, да не спрем със Сметната палата, утре да направим следващите крачки, като например Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията. Там сигурно ще кажете, колеги, че също винаги сте ни подкрепяли. Дано

Вие сте прав тук.

онзи израз „обувките на ГЕРБ”, да не ги караме при тези финансови рамки, които са в държавата, да правят още един орган, с още една администрация и така нататък, затова бяхме направили един компромисен вариант, който да има заместник-председатели, по-широк състав, който да може да работи. За съжаление нито едното, нито другото нещо минаха. В момента сме в ситуацията, в която имаме девет члена – това е, не можем да мърдаме от там, но пак Ви казвам, разделянето на съставите, господин Аталай, е избягващо и необходимо, защото в противен случай наистина имаме опасност някои от заседанията да не се състоят поради липса на кворум, а и поради липса на начин, по който те да бъдат проведени. Мисля, че в ал. 3 много точно и ясно е разпределено по какъв начин се вземат решенията, кой трябва да присъства. Нека да не ограничаваме правото на член на Комисията да присъства на заседание по въпроси, касаещи дейността й. В крайна сметка тя не е дейност на Комисията и не е Комисия по енергийно-водно регулиране, а е дейност на Комисия по енергийно и водно регулиране. Благодаря.

Господин Ерменков, още веднъж ще кажа, че логиката и рамката на този закон в Комисията е така, както я приехме. От тук нататък Вашето предложение е да нарушите по-нататъшната схема на работа на закона. Не се опитвайте! Дайте, както е обсъдено – с експерти, с министъра, с всички колеги, които бяхте в Комисията, както е прието да върви по реда си. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Аз искам да декларирам желанието на Парламентарната група на БСП лява България регулаторите в България и този важен регулатор, какъвто се явява Комисията за финансов надзор, да работят по един открит, публичен начин,

Това обаче, с което не сме съгласни в предлагания ни параграф, е след като не се прие предложението на господин Аталай да имаме по същество два регулатора, след като отхвърлихте предложението функционално да имаме двама отговарящи заместник-председатели, Вие ни предлагате Комисията да работи в режим на два състава. Искаме да Ви предпазим от създаването на хаос в работата на регулатора. Освен това какви въпроси ще разглеждат и ще бъдат обект на тези състави? По същество се получава така, че не са равнопоставени дори отделните членове. Вижте – председателят, юристът и икономистът, ще участват и в двата органа.

възможността Комисията да бъде упрекната или да се създаде хаос в нейната работа. Ако искате да решите някакви въпроси, не ги решавайте в закона. Комисията приема Устройствен правилник за своята работа? Ако е нужно там да оптимизира по някакъв начин тази си дейност и да работи по-ефективно, тя може да го реши с Правилника, който приема. Благодаря Ви.

Колеги, закривам дебата по този текст. Подлагам на гласуване § 7.

Предложението от народните представители Георги Недев и група народни представители в частта, която не е подкрепена от Комисията следва да гласуваме, тоест точки 1 и 2.

който не е подкрепeн от Комисията.

гласуваме предложения текст, който не е подкрепен от Комисията.

параграф: „§... Създава се нов чл. 13а: „Чл. 13а. (1) Към Комисията се създава Обществен съвет от представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, представляващи неправителствени и синдикални организации на гражданското общество. Членството в Съвета е доброволно и при регистрационен принцип. Обществен съвет работи по устройствен правилник, предложен от самия него и съгласуван с Комисията. (2) Общественият съвет има право на еднократен отлагателен вот при общественото обсъждане на предлаганото решение. (3) Общественият съвет има право да иска информация за технико – икономическите показатели, за всяко енергийно и водно дружество от Комисията (4) Общественият съвет може да предлага на Комисията да започне процедура за отнемане на лицензията на всяко енергийно дружество по чл. 59, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за енергетиката, както и за санкции на водни дружества, когато не изпълняват условията по издадените им лицензи и концесии. (5) Отчетът за дейността по чл.20а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се предава в Народното събрание и се публикува след съгласуване с обществения съвет.” Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Не мога да разбера защо се страхуваме да създадем Обществен съвет към регулатора? Това не мога да разбера! Имам предвид, че всички тук в тази зала се кълнем, че слушаме гласът на гражданското общество, че ще развиваме гражданското общество, че то ще има определяща роля в определянето на политиките

При това, забележете, този Обществен съвет и начина по който го предлагаме, не може и под никаква форма няма възможността да саботира работата на Комисията. Той има чисто формално възможността да наблюдава нейната дейност и чисто формално да слага еднократно отлагателно вето за неща, които според Обществения съвет, който е изразител на гражданското общество, не са достатъчно обосновани. Мисля, че когато говорим тук за откритост – колегите от Реформаторския блок, когато говорим, че нещата трябва да са прозрачни, когато говорим, че трябва да работим в името и в полза на нашите избиратели, няма нищо по-естествено от това да им дадем достъп чрез този Обществен съвет до работата на Комисията по енергийно и водно регулиране. Много Ви моля, дайте да подкрепим това нещо, защото, пак Ви казвам, то нито ще попречи на работата, а само ще увеличи нейната прозрачност, само ще даде възможност на хората официално, организирано и институционализирано да изказват своето мнение чрез този Обществен съвет. Иначе рискуваме пак да търсим други отдушници и хората да си ги намират не в обществените сгради, където се вземат решенията, а да ги търсят по улиците на България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков. Реплики на изказването? Заповядайте, господин Веселинов, след това господин Ненков, трета реплика – господин Добрев. Уважаеми господин Ерменков, по принцип подкрепяме идеята за публичност и да и да има отдушник за общественото напрежение, възможност за граждански контрол върху работата на органите в енергетиката. Ще се въздържим обаче по Вашия текст, защото смятаме, че не е достатъчно прецизен. На практика остава неизвестно кои са организациите, начинът на формиране. Мисля, че ние предлагаме по-добър текст малко по-късно в предложенията по закона. Призовавам Ви да го подкрепите, защото там правомощията и начинът на действие са разписани по-прецизно. Има представителство на всички институции, свързани с темата. Ще създадем не само обществен, но и съвет с голяма експертна тежест,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Ерменков, по принцип бих се съгласил със създаването на обществени съвети, но когато говорим за политически органи.

не на база на политическата конюнктура, а на чистата експертиза, която има в нея, да създаваме обществени съвети, без да е ясно по какъв начин ще бъдат сформирани, какви хора ще бъдат, кои неправителствени организации ще участват в тях, смятам за крайно непродуктивно. Ако правим обществени съвети, то трябва да бъде именно в Министерството на енергетиката, което е политически орган.

достатъчно Комисията да работи добре. Мисля, че такъв орган, който за мен е паразитен, по-скоро ще блокира работата, отколкото да подобри нейното качество и вземането на решения. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ненков. Трета реплика – господин Добрев. ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Председател. Колегата Ненков каза част от мотивите. От една страна, създаваме независим орган; от друга страна, слагаме консултативен или обществен съвет с участие на най-различни неправителствени организации, които да контролират и насочват дейността на Комисията. Господин Ерменков, не сте прав и дори си противоречите, като казвате: какво толкова, той ще стои там, ще наблюдава и няма да има никакво отношение, няма да взема никакви решения. Ако ще е така, защо ще го правим? От друга страна, не е така, както сте го записали в текста. В него не пише това, което казахте. Тук пише, че, първо, имат право на отлагателен вот; второ, имат право да искат информация за технико-икономическите показатели и така нататък; трето, могат да искат отнемане на лицензията. Ами, отнемането на лицензията става, ако са изпълнени определени условия, ако има определени нарушения?! Освен това този обществен съвет от 100 неправителствени или граждански организации може през цялото време да иска справки за технико-икономическите показатели и регулаторът да потъне в предоставяне на справки на обществения съвет. Според нас текстът, въпреки че на повърхността звучи добре и много е лесно да се плъзнем към популизма – нека да направим обществен съвет, за да е по-прозрачно, за има повече информация и решаваме проблемите в рамките на обществения съвет,

развити. Може би, ако бяхме се ограничили до тук, щяхме да спрем да гласуваме предлаганото от нас и да преминем по-нататък – към гласуване на тяхното предложение. За съжаление обаче следващите две реплики бяха против създаването на такъв обществен съвет, и то с интересни аргументи, аргументи, които някак си влязоха в противоречие. Дори господин Ненков влезе в противоречие със себе си, когато защитаваше и казваше, че е горд да бъде лобист на българската икономика, но се оказва, че не е гордост да бъдеш лобист на българския народ.

съвсем институционализиран поглед върху дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Иначе, да се обвиняваме в популизъм, защото защитаваме интересите на народа, а да се гордеем с популизма, че защитаваме интересите на едрите,

вземам думата за процедура, защото същият този текст, по който господин Енчев иска да се изказва, е негово предложение от страница шеста. Ако прочетем предложението за редакция в чл. 11 – създаване на нова ал. 6, и новия чл. 13а, те са дума по дума едно и също нещо. Явно са дадени от едно и също място. Не намирам логика в това – за текст, за който по същество веднъж се е изказвал господин Енчев, сега да взема думата и отново да се изказва. Благодаря. И аз благодаря. Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев за създаване на нов параграф към чл. 13а.

Гласували 100 народни представители: за 14, против 78, въздържали се 8. Предложението не е прието.

ал. 5 т. 3 се изменя така: „т. 3. консултират се с неправителствени (граждански и браншови) организации, като преценяват ползите и вредите от своите решения и проекторешения;”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група „В § 8, чл. 14, ал. 5 и 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 5 се изменя така: „(5) Комисията извършва своята дейност в съответствие с правомощията си по този закон, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт за интереси и други национални и европейски нормативни актове, имащи отношение към нейната дейност.” 2. Алинея 6 се изменя така: „(6) Комисията спазва държавните политики в областта на енергетиката и общите политически насоки, които не са свързани с нейните регулаторни правомощия и задължения.” 3. Създава се нова ал. 7: „(7) Комисията при изпълнение на регулаторните си правомощия и задължения си сътрудничи с органите на държавната власт, на местното самоуправление и неправителствените организации.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Велизар Енчев. „В чл. 14 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думата „общи“ се добавя „и индивидуални”. 2. В ал. 2 след думите „организации на потребители“ се добавя „НПО и граждани“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев: „В § 8, чл. 14 се правят следните изменения: 1. Алинея 5 се изменя така: „(5) Комисията и администрацията към нея работят при спазване на законността – по безпристрастен и прозрачен начин, гарантиращи стриктно изпълнение на регулаторните функции и приемането на решения, които не са обусловени от пазарни интереси или от преки инструкции, дадени от органи на изпълнителната власт или от други публични, или частни лица.” 2. Алинея 6 се заличава.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

Госпожо Председател, госпожо Министър, колеги! Защо предлагам да се добавят тези две думички „НПО и граждани”, неправителствени организации и граждани? Защо смятам, че в сега съществуващия текст интересите на гражданите не са защитени във вече упоменатите понятия браншови организации, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект и организации на потребителите? Ето защо. По Закона за енергетиката, не знам дали знаете, граждани, които водят дела в съда, често пъти, ако не винаги, получават отговор, че нямат правен интерес. Сиреч хората, които плащат сметките за ток и вода, оказва се и това е юридически морален абсурд, нямат правен интерес от воденето на подобни дела. Веднага ще възразите за това, което казах в началото – да, но в текста има, защо предлагате НПО и гражданите да се включат, след като има такива понятия като „организация на потребители”, „клиенти, пряко свързани с изготвения проект” и „браншови организации”? Ще Ви отговоря веднага защо тези така описани субекти не изразяват и не могат да защитят интересите на потребителите на електроенергия, на вода и на водни услуги. Първо, браншовите организации, публична тайна е, че по същество защитават интересите на бизнеса. Добър или лош, но на бизнеса, не на гражданите. Често пъти техните интереси се разминават. Второ, организациите на потребителите – да, съществуват такива организации, в много случаи те защитават интересите на гражданите, но публична тайна е, че тези организации на потребителите се финансират или от държавата, или от външни фактори, или от двата такива случая. А имаше един случай, да не споменавам името на един много уважаван наш колега, който работеше в такава организация на потребителите и по време на протестите срещу ЧЕЗ се оказа, че той бил шеф на тази организация на потребителите, а в същото време е бил на заплата

тези организации, наречени потребители, които искат да водят дела, има едно изискване, което ги ограничава, а то гласи, че трябва да имат офиси в цялата страна и други процедурни – къде основателни, къде не изисквания, които ограничават също тези организации и А когато става дума за клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, това не са гражданите. Често пъти това са физически и юридически лица. Така че, моля Ви да подкрепите включването на тези две думички НПО – неправителствени организации, и граждани, тъй като, не дай Боже, всеки един от нас, от Вас утре може да се окаже в съда да съди водно или енергийно дружество и да му се отговори, че няма правен интерес. Това е предложение в интерес на гражданите. И да добавя нещо важно, да повторя още веднъж – по Третия енергиен пакет на Европейската комисия, по директива на Европейската комисия, приета 2009 г., а трябваше да влезе в сила 2011 г., тук подкрепям отново господин Ерменков и моето старо предложение, тези комисии – държавни комисии за енергийно и водно регулиране, или няма да ги наричаме държавни, комисии за енергийно и водно регулиране, трябва да са граждански форуми. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Енчев. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на господин Кирил Цочев. Комисията не го подкрепя.

Комисията не го подкрепя. Гласували 86 народни представители: за 18, против 39, въздържали се 29. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народните представители Аталай и група. Комисията не го подкрепя.

Комисията не го подкрепя. Гласували 88 народни представители: за 12, против 58, въздържали се 18. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народните представители Стойнев, Ерменков и Бойчев. Комисията не го подкрепя.

Гласуваме предложението на господин Велизар Енчев. Комисията не го подкрепя.

По § 9 има предложение от народните представители Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Рамадан Аталай и група. Комисията подкрепя предложението.

Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на ВиК операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията и мотивите

Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Георги Недев и група. „В чл. 16, ал. 2 думите „устройствен правилник, приет от Министерския съвет” се заменят с „правилник за дейността, приет от Народното събрание”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. Член 16 се изменя така: Чл. 16. (1) Комисията приема правилник за дейността си, който се обнародва в „Държавен вестник”. (2) При осъществяване на дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по ал. 1. (3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение.

колеги! Господин Добрев, искам с цел икономия на парламентарно време да оттегля предложението си, след консултация с колегите, по § 10, чл.

Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Неподкрепеното предложение беше оттеглено, поради което отпада необходимостта да бъде подлагано на гласуване. Гласуваме § 10 в редакцията му по доклада на Комисията.

по устойчиво енергийно развитие като съвещателен орган на комисията, наричан по-нататък „Съвета”. 1. Основните цели на съвета са: а) да следи и предлага решения на комисията с цел поддържане на баланс между интересите на потребителите и на енергийните дружества; б) да съдейства за осигуряване на условия за устойчиво развитие на енергийния пазар чрез оценка на състоянието и развитието на енергийната система и енергийните пазари в страната и региона; в) да оценява потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху развитието на енергийния пазар и икономиката и предлага решения на комисията за оптимизирането им; 2. Членовете на съвета имат право да участват във всички открити заседания на комисията и на състава и да представят становище на съвета по обсъжданите въпроси. Съветът има следните задачи: обсъжда и приема предложения към комисията за възстановяване на баланса на интересите на потребителите и енергийните дружества, като отчита техническите, юридически и социално-икономическите фактори, свързани с това; в) предлага и участва в обсъждания за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на енергийните пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на контрола върху участниците на енергийните пазари; г) отправя предложения и препоръки към комисията по защита и поддържане на стабилността на енергийната система, за предотвратяване и управление на енергийни кризи. 4. В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се приемат единодушно. (2) Съветът има право на отлагателно вето на решения и административни актове на комисията, които представляват особен обществен интерес. 1. Решението за налагане на вето се приема с единодушие от

т. 2. (3) Съветът е в състав от 12 специалисти: един представител на омбудсмана; по един представител на две национално представителни работодателски организации; по един представител на две национално представителни синдикални организации; по един представител на две неправителствени организации в обществена полза и с дългосрочна ангажираност в сектор „Енергетика”; по един представител на две научни организации или университети; по един представител на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на конкуренцията, както и Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, който председателства Съвета. 1. Членовете на съвета се назначават със заповед на министъра на енергетиката, след обявена публична процедура и оценка на квалификацията на предложените представители, съответстващи на изискванията към членовете на комисията. 2. Право да предлагат членове на съвета имат лицата, представляващи съответните институции и неправителствени организации. 3. Състава на съвета подлежи на актуализиране веднъж годишно, като на местата на освободените с обосновка от министъра на енергетиката се предлагат нови членове при запазване на представителността на институциите. 4. Участието в съвета е на доброволни начала. Подготовката и организацията на заседанията на съвета се извършват от комисията. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар. 5. Съветът приема Правила за дейността си. За заседанията на съвета се води протокол. 6. Съветът може да създава работни групи с привличане на външни експерти. 7. Решението за публично оповестяване на информация във връзка с работата на съвета се приема с единодушие. единодушие. (4) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Заповядайте господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това е третото поредно гледане всъщност на форма на обществен контрол. Смятам, че в нашия случай наистина ние положихме един голям труд, за да направим – първо, механизмът работещ, второ – това да не е механизъм за един чист популизъм, трето – да се наблегне на професионалните качества хората, които ще влязат в този съвет. И не на последно място – да се наблегне на институционалните качества, защото виждате – петима представители на работодателски организации, на синдикати, на различни органи на администрацията, които са свързани със сферата на енергетиката. Освен това въпросното отлагателно вето тук не може да бъде произволно налагано и е свързано – първо, с единодушие в съвета, второ – с едни големи, със значими обществени потребности, тоест аз смятам, че тук ние имаме работещ механизъм, при който органът да не е кажа, на войнстващия популизъм, да бъде професионален и същевременно да отразява необходимостта върху тази Комисия, която е към Народното събрание вече, да има необходимия граждански контрол. Призовавам Ви да подкрепите това предложение.

Гласуваме предложението на Комисията за редакция на § 11.

Параграф 16. Предложение от народния представител Делян Добрев и група. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група. Предложението беше оттеглено. Предложение от народния представител Драгомир Стойнев и група. Оттеглено е предложението.

по принцип предложението. Предложение от народния представител Драгомир Стойнев и група

Хубаво, ще го гласуваме, щом не го оттегляте и държите на него. Други народни представители? Няма. Закривам дебата. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Стойнев, Ерменков и Бойчев, което Комисията не подкрепя.

Предложение от народните представители Георги Недев и група: „В чл. 21 т. 21 се изменя така: „21. определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, с изключение на високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от производители по реда на чл. 162, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Рамадан Аталай

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна електрическа енергия нямат разполагаемост по смисъла на чл. 21, т. 21 и за тях Държавната комисия не определя такава по силата на дадените й правомощия. Според разпоредбите на чл. 162, ал. 1 произведената от тях високоефективна електрическа енергия се изкупува задължително. Правим това предложение, защото считаме, че всяко друго действие би довело до нарушаване на лицензионните задължения на дружествата, произвеждащи топлинна и електрическа енергия, които предоставят услуга от обществен интерес и обезпечават снабдяването, непрекъснатостта и качеството на доставяната на потребителите енергия. Държим това да бъде отразено – те да бъдат отделени като специфичен вид производители на енергия – електро- и топло- едновременно. Още повече, че записът в чл. 21 кореспондира директно с чл. 93, който все още не сме разгледали. Там трябва всичко да е пределно ясно, тъй като става въпрос за действия от страна на обществения доставчик спрямо производителите на енергия.

изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси. (4) Бюджетът на комисията следва да гарантира нейната независимост и административен капацитет и в резултат на това възможността й да изпълнява ефективно задълженията си, вменени от националното и европейско законодателство.” Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря, господин Председател. Днес правим сериозна крачка с решението – Комисията и комисарите да бъдат избирани от Народното събрание. Колеги, ако не решим въпроса с бюджета, това по никакъв начин няма да се отрази на нейната ефективност на работа и няма как да говорим, че един независим регулатор може да бъде ефективен и полезен, ако неговият капацитет и независимост не бъдат бюджетно обвързани. Такъв е бил смисълът на нашето предложение.В работната група ни беше казано, че Комисията не може да има самостоятелен бюджет по Конституция.

обединим около ясното разбиране, че досегашната ситуация, в която ние сме делегирали възможност на Комисията да определя и събира такси – приходът е около 12 милиона, същевременно с гласуването и приемането на бюджета за 2015 г. за 2015 г. ние даваме по-малко от 4 милиона. Сами разбирате, че няма как да имаме сериозни очаквания за нейната работа. На нея й се налага да води дела. Мога да дам пример с процедурата по отнемане на лиценз с електроснабдителните дружества. Знаете, от едната страна стоят юристите на Комисията – сещате се какви са техните възнаграждения, от другата страна стоят правни кантори, големи компании и сами виждате, че няма как да очакваме и сериозен резултат в тази връзка. Затова ми се иска с днешния дебат и гласуване Народното събрание ясно да покаже ангажимента си към осигуряване работата на Комисията. В тази връзка считам, че ако не подкрепите нашето предложение, добра е редакцията и бих подкрепил, ще помоля и колегите да подкрепят, предложението на колегите Искрен Веселинов, Христо Митев и Валентин Касабов. Там също по един приемлив начин

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Бойчев, абсолютно съм съгласен с Вас. Естествено, че Комисията, за да бъде такава, каквато ни се иска и да работи експертно, да има възможност да си върши работата, естествено, че финансовата й обезпеченост трябва да бъде на достатъчно добро ниво. ниво. Има няколко условности на това, което Вие предлагате. Първо, че по Конституция ясно е разписано кои органи могат да имат самостоятелен бюджет. Още повече че ние в нашето предложение даваме наистина стъпка напред в това самата Комисия да бъде по-добре финансово обезпечена, тъй като променяме досегашните 20% с 30% от приходите, които събира на година – Вие казахте долу-горе колко са ориентировъчно, ще остават в бюджета на Комисията и тя ще има възможност да ги разходва. Това със сигурност е добър стимул за самата Комисия, за да си върши работата по-ефективно. Говорим и за санкции, говорим и за лицензи, така че мисля, че това е един добър стимул за Комисията. Последно, но не по важност място, в крайна сметка ние всяка година като народни представители гласуваме Закона за държавния бюджет и в самия проектовариант на бюджета можем да правим промени и изменения, така че можем да направим бюджета на Комисията пъти по-голям, отколкото е за 2015 г. 2015 г. Достатъчно механизми има, не бива да нарушаваме нормите на Конституцията и в бюджета за 2016 г., ако виждаме, че Комисията не може да изпълнява по обективни причини своите ангажименти, може да се направят необходимите корекции. Благодаря Ви.

Господин Ненков, точно заради това беше изказването ми днес тук, в залата, за да имам възможността, живот и здраве, когато се приема бюджет за 2016 г., да Ви припомня тези Ваши думи и тази Ваша декларирана подкрепа за бюджета на Комисията. Затова повдигам този въпрос тук, тъй като гласувайки бюджета, предложен от правителството за 2015 г., Вие по никакъв начин не изразихте това отношение, въпреки нашето направено предложение – да завишим бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и ще Ви го напомня следващата година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Първо, гласувайте предложението от Искрен Веселинов, Христиан Митев, Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров, което не е подкрепено от Комисията.

прието. Гласуваме предложението на Драгомир Стойнев, Таско Еременков и Жельо Бойчев, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

Комисията предлага да се създадат нови параграфи 13, 14 и 15 със съдържанието, което беше докладвано от председателя на Комисията. Моля, гласувайте за съдържанието на трите трите нови параграфа – 13, 14 и 15.

Предложението не е прието. Имате думата за прегласуване. Уважаеми господин Председател, колеги. Понеже удължихме времето и някои колеги не разбраха, че продължаваме работа, така че се надявам да проведем ново гласуване, с което ще можем да постигнем кворума.

Да, това е предложението на Комисията, аз го обявих още преди гласуването.

Изчитам неподкрепените предложения: „§.... В Глава трета, Раздел VI се създават чл. 38е – чл. 38з: (2) В случаите по ал. 1 операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа може да поиска да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване на клиента от Българския институт по метрология по реда на Глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа. Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на оператора. Операторът уведомява клиента за резултата от извършената експертиза. (3) В случай че експертизата установи неизправност на средството за търговско измерване, крайният снабдител възстановява на клиента сумата, изчислена на база консумираната електрическа енергия или природен газ за предходен период, но не по-дълъг от времето до последната дата на извършена метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Чл. 38ж. (1) Крайният снабдител няма право да преустанови снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ при оспорване от клиента на стойността на сметката за електрическа енергия или природен газ, до приключване на проверката. Клиентът е длъжен да заплаща останалите свои задължения, които не са предмет на оспорването. оспорването. (4) При нарушаване на условията за качество и надеждност на снабдяването с електрическа енергия или природен газ за период по-дълъг от 10 дни в един календарен месец, доказано от изправни регистриращи апарати, монтирани на мястото на измерване, клиентът не дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия или природен газ за съответния месец. Операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа дължи обезщетение за всички вреди, които клиентът е претърпял от некачествено снабдяване с електрическа енергия или природен газ. Исканията за обезщетение се предявяват в срок до 60 дни от настъпване на събитието. Клиентът може да предяви искането за обезщетение и пред съд. съд. (5) Операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа няма право да съставя протоколи за коригиране на количествата измерена електрическа енергия или природен газ без присъствието на клиента или на посочено от него лице. Чл. 38з. (2) В случаите по ал. 1 при преустановяване на снабдяването с електрическа енергия или природен газ поради неизпълнение на задължение за плащане по договор за продажба на електрическа енергия или природен газ, операторът на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа възстановява снабдяването след извършване на плащането и без допълнително заплащане на цена за възстановяването. Възстановяването на снабдяването се извършва в срок до 6 часа от подаване на искане за това в рамките на работния ден, но не по-късно от 12 часа̀ на следващия ден.”

когато отчетената консумация на електрическа енергия или на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година. Чл. 38ж. (1) Клиентът може да поиска от оператора на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на Глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа. (2) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на: 1. оператора на електроразпределителната, съответно на газоразпределителната мрежа, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване; 2. клиента, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване. Чл. 38з. Когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента, по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването.

Предлагам да направим почивка до 15,00 ч. След това ще чуете аргументите на вносителите на предложението.